Има два внесени законопроекта. Има ли други желаещи за изказвания?

Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Имаме пред себе си два законопроекта по една тема. Единият законопроект е във връзка с пасищата,

задълбочена дискусия. Считам, че още колеги ще вземат думата и се надявам, че след мен и други колеги ще имат отношение към двата законопроекта. Преведено съвсем просто и разговорно – единият законопроект има за цел да се отдават пасищата чрез търг и само чрез търг, а според другия законопроект това да може да става с решение на комисия, да може да става и без търг. Тук е стълкновението, тук е разликата, тук е същественото разминаване между едните и другите вносители. Колегите от ГЕРБ още от миналото Народно събрание, и то същите колеги, винаги са имали за цел едно предоставяне или отдаване, или продажба, или придобиване не знам коя дума да употребя, всичките са верни, и всичките не са верни, на едни по-значими в селското стопанство субекти, които да придобиват още и още земи под аренда в собственост. Това е известно и безспорно. Това е ясно за всички ни, което е сложна, тежка, трудна процедура. Не го казвам в отрицателен смисъл.

усилията им са насочени към това да бъдат предоставени пасища на по-дребните земеделски стопани, в случая животновъди,

множество възможности в годините предвид на директиви, на изисквания от Европейския съюз и сега това е нещо като компенсация, макар и малка, да могат по-лесно да придобият едни пасища, които много често в момента са пустеещи, и то по облекчената процедура, по облекчения начин. Ето, в това се състои разликата между двата законопроекта. Аз в комисията гласувах и за двата законопроекта, защото и единият способ има място – предоставянето на пасища, а в страната има много такива, и другият способ си има своето място. Идеята ми е, че между двете четения между двата законопроекта би могла да бъде намерена компилация. Може да бъде определен ред, като бъдат въведени едни норми, едни размери на пасищата, които да бъдат предоставени по единия начин – поне такава е моята идея в този момент, а тя беше и преди това, и по другия начин. Законопроектът на БСП предполага по-голяма гъвкавост. Предполага един дребен

стопанин е неправдоподобен. Той представлява голямо усилие. Нали си представяте един дребен земевладелец, който да участва на търг и там да се мери, там да спори, там да претендира и да се конкурира с тези вече доста големи сдружения или фирми в България, без значение точно как е наименуван и как е структуриран съответният субект. От тази гледна точка,

някои параметри, според които да бъде използван и единият, и другият. За това трябва да се помисли, разбира се, между двете четения. Аз ще подкрепя и двата законопроекта, като, пак повтарям и призовавам, всички да подкрепят и двата законопроекта и между двете четения да се мисли

Добре дошли на учениците! Седнете кротко горе и наблюдавайте какво правят избраните от народа представители. Имате думата, уважаеми господин Гуджеров. в името на това да осигурим по-добри условия за животновъдите. Предлагам дебатите да бъдат отложени, докато бъде постигнат този консенсус между парламентарните групи. Преди гласуването на процедурата, смятам, че такива важни въпроси не трябва да бъдат гласувани от полупразна зала, затова предлагам поименна проверка, господин председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Гуджеров, пеперуди да пускате и да вкарвате в Събранието можете, а да проваляте пленарните заседания също можете.

дали днес ще има разисквания, или ще продължим на извънредното заседание във вторник.

разискванията? Няма. Режим на гласуване за направеното предложение.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Утре е 8 март – Международния ден на жената, ден на признание за икономическите, социалните и обществените постижения на жените в целия свят. Мисля, че днес е добър повод да си припомним историята на този празник, на този ден и, разбира се, да говорим за съвременните измерения на 8 март като празник на жените.

се появява след бурната индустриализация и икономическа експанзия в началото на ХХ век, която поражда протести за подобряване на условията на труд. Календарната дата се свърза с първата масова проява на жени и работнички, състояла се на 8 март 1857 г. Жените от шивашки и текстилни предприятия в Ню Йорк излизат на открит протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Работничките са атакувани и разпръснати от полицията. Две години по-късно през същия месец тези жени създават своя първи работнически синдикат. В следващите години се организират и други протести, най-известният от които е през 1908 г. – отново в Ню Йорк, когато жените организират шествие с искания за по-кратък работен ден, по-добро заплащане и право на гласуване. На 27 октомври 1910 г. на първата Международна конференция на жените, организирана от Социалистическия интернационал, по предложение на германската социалистка Клара Цеткин се приема всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува денят на работничките и на международната им солидарност с цел да се борят за равноправие с мъжете във всички обществени сфери. През следващата 1911 г. Международният ден на жената е отбелязан от повече от 1 млн. души – в Австрия, Дания, Германия и Швейцария, а през 1913 г. – във Франция и Русия. Първото публично честване на 8 март в България е през 1915 г. Българската социалдемократическа партия (тесни социалисти), чийто наследник е Българската социалистическа партия, застава още при създаването си зад идеята за равни права на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, социалния и обществения живот. През следващите десетилетия проблемът за равнопоставеността на половете е важна част от активните им политически изяви. Независимо от превратностите на времето, равенството между мъжете и жените не загубва своето значение като ценност, политическа цел и социална практика. че законодателното закрепване на пълното изравняване на правата между мъжете и жените в България става с приетия специален закон на 17 октомври 1944 г. Така през следващите години се дават големи възможности за повишаване на образователното ниво и професионалното утвърждаване на жените, за социалната им защита, за техни пробиви в областта на политиката. След 1960 г. честването на 8 март придобива широки размери, отбелязва се приносът на жените в икономиката, културата, науката и обществения живот. Десетилетия наред България беше в челните редици по равенство между половете и възможности за реализация на жените във всички области на стопанския и обществения живот. След 1989 г. така наречената „джендър проблематика” беше сред най-силно присъстващите теми в обществените полемики. Макар и отричан от определени политически сили, 8 март се утвърди като празник на жените от всички възрасти. Това не е само битов празник, вече никой не се съмнява, че общественият живот е невъзможен без участието на жените. Днес, както и преди, водим постоянна борба за отстояване на нашите права сега с нови методи, с модерни политики, настояваме за още по-голяма роля на жените при решаването на важните обществени и жизнени проблеми. Ние смятаме, че участието на жените в политическите, икономическите и социалните структури за вземане на решения е гаранция за реална демокрация.

действия за намаляване на женската и младежката безработица, дискриминацията и заплащането на женския труд, подобряването на трудовото законодателство. Заложените в бюджета за 2014 г. мерки, насочени основно към майките, семействата, децата и образованието, са израз на тази политика.

на месечните добавки за деца с трайни увреждания от 217 на 240 лева, което ще засегне 22 500 деца; средствата за младежка безработица в размер на 100 млн. лв. страните от Европейския съюз въпросът за равнопоставеността на половете е от съществено значение в политиката. Сред най-важните проблеми в тази сфера за партиите от семейството на европейските социалисти днес са безработицата и равното заплащане на мъжете и жените. Жените са първата жертва на кризата и заедно с младите хора плащат нейната цена. Разликата в заплащането на мъжете и жените средно за страните от Еврейския съюз сега е 16%. Целта е да се намали тази разлика в рамките на Партията на европейските социалисти в Рим с активното участие на Обединението на жените социалисти от БСП беше поставен и въпросът за необходимостта от комисар по равнопоставеността на половете и защита правата на жените. Борбата срещу насилието над жените, правото на качествено, репродуктивно здраве и равното заплащане ще са приоритет в политиката на европейката левица, а смятаме, че те трябва да бъдат приоритет и в следващия Европейски парламент.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 обаяние и жизненост успява да пренесе тези най-добри свои черти през времето и да ги предаде на децата си. И днес българските жени показват голяма солидарност по болезнените проблеми на обществото. С увереност и осъзнат обществен дълг участват в развитието на икономиката, образованието, здравеопазването, културата, в управлението на страната и в местната власт. И заедно с това, те съчетават мисията на майки и съпруги в чиито ръце е бъдещето на нашата страна. Нека да пожелаем на българските жени един наистина празничен 8 март с настроение, с много усмивки и с усещането за големите предизвикателства на съвременния свят! Нека имаме самочувствието и решителността за активното участие в тяхното преодоляване, заедно с мъжете!

аз искам да поставя няколко основни въпроса, свързани, първо, с двата законопроекта и това, което предлагаме, още повече че колегите от ГЕРБ поставиха някои от въпросите на дневния ред на Народното събрание. Ще ми се да чуете и моето мнение по тези въпроси. В промяната на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – проектът, който предлагаме, е въведена възможността и за първи път се регламентира в законодателството някакъв ред и регулация при покупко-продажбата на земеделски земи. Трябва да Ви кажа, че изследванията, които направих в тази област, показаха, че България е единствената страна не само в Европейския съюз, но и в света, която няма абсолютно никакво законодателство и покупко-продажбата на земя е абсолютно свободна, независимо от това за какво я купуват и с каква цел. За съжаление, това, което преди четири-пет години видях в учебник по аграрна икономика в Англия, където България беше представена като държавата с най-лошо проведена поземлена реформа, и липсата на такава регулация е също добавена в този учебник като едно от нещата, което не трябва да се случва в нито една държава. Свободна продажба на земеделска земя не съществува в нито една страна в Европейския съюз и в страните извън Европейския съюз. Още повече, че в България земята по Конституция е национално богатство, тя е ограничен природен ресурс и като такъв трябва да бъде използвана за производство на земеделска продукция, а не покупко-продажба с цел получаване спекулативни продажби или печалби от препродажба на земята в различен период от време. на това, което предлагаме, е тези три години, който купува земя, наистина да знае за какво я купува. Тоест той трябва да произвежда земеделска продукция, а не да очаква от нея приходи само за това, че е собственик на земеделската земя. Направих си труда малко да погледна какво се случва в страните от Европейския съюз, където, както се казва, за основното национално богатство, те са създали механизми и начин, по който да управляват целия процес на покупко-продажба: Австрия – по Конституция всеки гражданин на Европейския съюз може да купи земя, но са необходими само две неща: да живее в Австрия и да притежава вече австрийска земя, защото това предполага, че той знае как да управлява този ресурс или този капитал, с който ще развива земеделие. Германия – комисии във всяка община, съставени от земеделски общинари, задължително преглеждат договорите за покупко-продажба на земя и те решават кой може да закупи земеделска земя. - В Италия само 15% от земята може да се придобива от чужденци. На практика държавите от Европейския съюз са изградили ефективни вътрешни механизми за защита на държавния си интерес и тяхната териториална цялост, въпреки че конституциите им казват, че земята им се продава свободно. Те са приели официално и формално, че всеки може да купи земя, но защитава земята си, използвайки различни, разнообразни лостове на закона. Неформално и в действителност всички нации защитават земята си. Затова в тази първа стъпка приемам предложенията за разширяване на обхвата, приемам и критиките, които може би са свързани с желанието ние да направим тези първи стъпки да създадем някакъв правен проблем, но между първо и второ четене се надявам всички, които смятат, че покупката и продажбата покупката и продажбата на земя трябва да бъдат регулирани, трябва да има ред и правила, да направят своите предложения, които съответно приемам, че ще обсъдим внимателно и ще предложим за второ четене. Втората тема, която се дискутира, е свързана с необходимостта за създаване на предпоставки и ред за предоставяне на пасища с предимство на собственици на животновъдни обекти. Защо? Считам, че това не трябваше да бъде записано в закона, но практиката през последните три години доказа, че ако няма законодателна инициатива, се случва всичко в българското земеделие. До 2008 г., до 2009 г. със заповед на министъра на земеделието очертаването на пасища е предоставено само на собственици на животновъдни обекти. Основата за това решение и тази заповед са одит на Европейската комисия и на Европейската Сметна палата. След 2010 г. тази важна част от подпомагането на животновъдството, тоест предоставянето на пасища на животновъдите, се забравя. Какво се получава на практика? По данни на Министерството на земеделието и храните за 2012 г. и 2013 г. общините са предоставили 1 млн. 500 хил. декара пасища и ливади, от които 731 хиляди са от фирми, които нямат никаква връзка със сектор „Земеделие”, нямат животновъдни обекти. От Държавния поземлен фонд са раздадени 1 млн. 183 хил. декара, от които 800 хиляди са наети от предприемачи, отново без животновъдни обекти. Списъкът на фирмите, започвайки от 17-18 хиляди декара пасища и започвайки от Берковица до Шабла, има и фирми от Гърция, Кипър, Панама, които са използвали възможността срещу минимални средства да обработват да обработват или да поддържат тези пасища и насреща да получат много по-големи субсидии – три-четири пъти по-големи от това, което правят като разходи. Това са европейски средства, които ние не можем да защитим. В същото време животновъдите нямат абсолютно никакъв достъп до търговете и възможността да участват в тях, защото при тях водещото наистина е да си осигурят фуражния баланс, а те нямат такива свободни ресурси, за да могат да участват на търгове. Постъпиха две предложения по чл. 24а, които дават различни решения на създадения проблем. Предложението на народните представители от ГЕРБ, на което се опитах да вникна в същността му и да си представя процедурата, по която ще се провежда, предвижда да се отдават под наем или аренда без търг на пасища, като за тях ще кандидатстват сдруженията. Включва всички собственици и ползватели на животновъдни обекти. Тази хипотеза по принцип е възможно да бъде разгледана като опит да се реши въпросът, в случай когато на едно пасище кандидатства повече от един собственик или следователно животновъден обект и то се отдава под наем или аренда без търг и няма критерии с кой да се сключи договор. В същото време прилагането на тази хипотеза може да доведе до злоупотреби и до сериозни практически проблеми. Една от основните цели на отдаването под наем или аренда на пасища на животновъдите е те да кандидатстват, с тях да се получават директни плащания на площ. Ясно е, че сдружението няма да може да подаде общо заявление за подпомагане, защото общото заявление за подпомагане включва и схемите за подпомагане в животновъдството. Това означава, че между членовете на сдружението, сключили договор, трябва да има предварително писмено споразумение кой и какви пасища да ползва. Проблемът се задълбочава и с това, че договорите с Държавния поземлен фонд и Общинския поземлен фонд обикновено са повече от пет години и в период в действие на договора могат да възникнат промени в животновъдния обект – едни могат да се преместят, да преустановят работата. Заявлението се подава всяка година. Това поставя въпроса за необходимост от проверка на подписаните споразумения. Трябва да се подчертае, че става дума все пак за регистрирани животновъдни обекти и е добре в законопроекта, който се предлага, да говорим с актуалната информация, която може да бъде набавена, а това е системата за идентификация на животните, тъй като може да има различни животновъдни обекти, които са регистрирани, но животните да бъдат само на едно място в зависимост от периода, в който се използват пасищата. В законопроекта е използван терминът „пазарна цена”, без да се отменя действащото определение на този термин в § 2г от Допълнителните разпоредби на закона. От него следва, че пазарната цена се определя от договор за наем или аренда, сключени от предходната година от Държавния поземлен фонд. Възможно е цените на договорите, сключени от Държавния поземлен фонд, да се различават от цените на договорите за наем или аренда, сключени на свободния пазар. В този смисъл те не могат да бъдат определени като пазарни. Това може да породи проблеми в две насоки. От една страна, другите наематели и арендатори ще бъдат в неблагоприятно икономическо положение от животновъдите, които нарушават от друга страна отдаването на държавни земи под наем на цени, по-ниски от пазарните, е форма на неразрешена държавна помощ, която може да има тежки последици както за страната, така и за тези, които получават държавната помощ. помощ. Законопроектът, който предлагаме, решава въпроса с пасищата по начин, който създава правила при сключване на договора. Предлагаме промени в процедурата при предоставянето на животновъдите на пасища от Общинския държавен поземлен фонд в съответствие с броя на регистрираните животни, за които нормативи съществуват и сега в Закона за животновъдството. Тоест, пасищата, които ще се предоставят, са съобразени с нуждите на конкретния животновъд и той е защитен именно с тези нормативи, които действат. Не може да влизаме в процедура, при която един животновъд да получи всички пасища, а останалите да останат без земя, която да подкрепя техните стопанства, тъй като прилагането нормативи гарантира, че всички животновъди ще имат достъп до общинския и държавен обществен поземлен фонд. Предлагаме договорите да се сключват на база на действащите пазарни цени. Тук беше поставен въпросът за действащи пазарни цени. В законопроекта на колегите от ГЕРБ се предлагат и оценители. Но в България пазарът на земеделска земя съществува от 1998 г. Всяка година се публикува информация, включително от областните служби „Земеделие и гори” на Министерството на земеделието, за действащи пазарни цени за същите категории, които съответно се отдават под наем. Така че няма абсолютно никакъв проблем. В землището на всяка община се знае какви са действащите пазарни цени, те са публични. Затова считаме, че този подход е по-правилен от гледна точка на справедливо определяне на цените и създава предпоставки наистина тези, които наемат или тези, които сключват тези договори за наем, да бъдат защитени на база на действителния Съгласна съм с твърденията, които се изказаха в комисията, че § 24а би следвало да се разпише по-подробно от гледна точка на яснота яснота при прилагане на процедурата, тъй като във варианта, който ние предлагаме, това е привилегия на Правилника за прилагане на закона. Но разписването на правила в закона ще даде възможност абсолютно категорично да гарантираме правата

Уважаеми господин председател, искам да се обърна към госпожа Бъчварова като председател на комисията. С нея сме водили този дебат. И в моето изказване ще кажа пунктовете, по които изразявам пълно съгласие по изказаните тези. Но по повод становището за законопроекта, който е внесен от мен и от колеги, че това създава невъзможност, затруднение – не мога точно да цитирам, по отношение на първата възможност, която сме предоставили за сдруженията – това е само една възможност, тя е много хипотетична и беше предложена с цел стимулиране на сдружаването. Пак казвам, и в моето изказване ще го кажа: основната цел на двата законопроекта е една и съща и много се надявах, че ще се постигне някакъв консенсус за изработване на принципна справедлива процедура за реализиране на предимството на животновъдите, така че да избегнем субективния фактор на чиновника в областната или общинската служба по земеделие. Очевидно дебатът днес по тези два законопроекта показва, че няма воля за такъв консенсус. Ако проблемът е със сдруженията, от тук мога да заявя, че че ако постигнем такъв консенсус, ще оттегля този текст. Но за сдруженията пак казвам, става въпрос за всички животновъди в едно населено място и за пасищния фонд, който е съответен в същото населено място. Има такива случаи. Ако считате, че това е камъчето, което пречи за подкрепата, мога да го оттегля. Но това беше добре, защото за дребните животновъди с най-малко животни биха се създали много по-малко затруднения и по-облекчен режим да получават някакви доходи от съответния пасищен фонд. Но пак искам да кажа, че всичко останало означава търг, но предимството се състои в това: нормата, която и сега е определена в Наредба № 5. И търгът е само до тази норма.

които са регистрирани към настоящия момент, могат да се възползват от тази процедура. От Вашето изказване разбирам, че Вие сте готова да оттеглите предложението, свързано с чл. 24а, за да можем да разпишем процедура, която да бъде ясна и категорична, на базата на това, което ние предлагаме в чл. 24а, тоест, предимство при предоставяне на пасища и ливади на животновъди пропорционално на броя на техните животни. Разписването в закона е една възможност Устройственият правилник да не прави интерпретации по механизма, по който ще бъде реализиран този закон. Така че оттеглянето на това предложение би улеснило и нашата работа от гледна точка на възможността да постигнем наистина консенсус, който всички, надявам се, търсим в тази зала. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Изказването си искам да го започна отново с това, с което завърших моята реплика, защото наистина за мен то е много важно.

напълно съм съгласна с госпожа Бъчварова, че в края на неудачната поземлена реформа през 90-те години животновъдите останаха неоземлени и при невъзможност страната да дава адекватно национално подпомагане, този сектор е най-ощетен. И двата законопроекта целят да се компенсират тези недостатъци от историческия преход и да бъдат подпомогнати от пасищния държавен и общински фонд. Разликата е единствено в процедурите и пак чистосърдечно казвам, че трябва да се постигне обективна процедура, която не се влияе от субективното отношение на чиновника в съответната община или държавна служба. Това е нещо, което текстът, предложен от колегите, не изчиства, макар нашият текст за публична процедура – търг между самите земеделски производители и животновъди, да Ви се струва по-неправилен по-неправилен или както беше изразено. В този смисъл изразявам становището, че и от наша страна има принципна подкрепа за философията и на законопроекта, внесен от колегите народни представители от БСП. Преминавам към подробностите. Първо, отново искам да поставя въпроса за позицията и дейността на Министерството на земеделието и храните. Уважаеми колеги,

не са отдадени под наем и не се управляват по договорни отношения от съответни животновъди, или не такива, до начина, по който ще бъдат отдавани. По цифрите, които и госпожа Бъчварова сподели, говорим за ежегодно може би около милион декара пасищен фонд от общо близо девет милиона декара, който от тук насетне ще бъде отдаван по тази процедура, и то след първата процедура отново ще остава общо за пазара. Тоест Тоест тук не говорим, както сега се провежда кампанията по очертаване на площите за подпомагане, да се очертава само от животновъди. Правя изрично тази разлика и ще Ви кажа защо я правя. В момента действа Наредба № 5 на Министерството на земеделието и храните от 10 март 2010 г. – последно променяна, съгласно която се определят условията за допустимост за подпомагане на земеделските производители. само едно решение на Министерството на земеделието и храните за промяна в тази наредба и за включването на част от изискванията, като допустимо за подпомагане

вземат под наем само от животновъди, и ще се подпомагат само животновъди. Това е генералното решение на въпроса и това ставаше с решение на Министерството на земеделието и храните с промяна на Наредба № 5. Този дебат в момента, толкова спешно приемане на законопроекта нямаше изобщо да стои на дневен ред. В началото при представянето на мотивите поставих въпроса за позицията на Министерството на земеделието и храните, а пък да не говорим за отсъствието им от този дебат. Пак продължавам да настоявам, че независимо от изхода на този дебат, промяната в Наредба № 5 по отношение изискванията за допустимостта за подпомагане на земеделските производители в частта за пасища и мери с с поставяне на изискването за притежаване на животни, дебатът, който ние водим в момента, на практика в частта за животновъдите, щеше да бъде безсмислен. Второто, което искам да изразя, така и така започнах с темата за предимството на животновъдите и ще продължа в тази насока, е по отношение на процедурата, която сме предложили ние. ние. В хода на дебата и на комисията винаги първото несъгласие, което се изразяваше от колегите от управляващото мнозинство, е по повод предложението за сдружения на животновъдите, това е в ал. 6 на чл. 24а, за създаването на нова т. 4. Ако този текст е пречка за принципната подкрепа на философията на закона, закона, съгласна съм, ако той бъде подкрепен, да оттегля този текст. Това беше наистина едно малко предимство, което беше направено и предложено с цел стимулиране на сдружаването на дребните животновъди в едно село.

Да не се включва в общия законопроект – да, ако има такава процедура. Така аз декларирам отказа си от него, ако това помогне да приемем един общ законопроект. Пак казвам, крайната цел на който е процедурата, която ние бихме приели в окончателен вид, да създаде обективни критерии за получаване на това предимство на животновъдите.

По-нататък, в процедурата, която сме предложили, искам да кажа за този търг между животновъдите – защо няма нищо страшно, защо това е търгът, който реализира това предимство. Защото размерът, с който всеки животновъд може да участва, е размерът на това предимство, тоест хектарите – пасища и мери, които се полагат за съответния брой животни. За да не въвеждаме нови понятия за определянето на тази норма, ние отново сме препратили към Наредба № 5, която действа от началото на прилагането на общата селскостопанска политика, която приравнява всички видове животни към животинска единица, за която има норма от десет хектара. Така че в този смисъл нормата я определяме чрез препращане на действащи текстове, които са познати на земеделските производители. Надявам се наистина да достигнем до публична, прозрачна и справедлива процедура. Няма да коментирам текста на колегите, така както е записан пропорционално, той на практика наистина ще се раздава, в тази процедура няма как да няма субективен елемент. Да не забравяме още едно утежняващо условие, което е вследствие на поземлената реформа – разпокъсаността. Пасищата са различни по размер, по местонахождение и това безспорно би създало, която и процедура да се приеме в окончателен вид, трудности при прилагането. Това още веднъж дава да се разбере, че ние трябва да приемем такава процедура, която да е обективна и да не зависи от мирогледа на администратора в общинската или държавна служба.

и пак искам да вметна една забележка. Смятам, че този въпрос е от изключителна важност в национален мащаб както за земеделските производители, така, ако щете, и за националната ни сигурност. Следваше режимът и правилата относно ограниченията или правилата за търговия със земеделска земя, особено след като той вече е свободен за граждани от Европейския съюз, да бъде приет с активното участие и дебати с браншовите организации от Министерството на земеделието и храните. Не влагам нищо лично, разберете. Всички текстове, които са предложени по двата казуса, са фундаментални за развитието на нашето земеделие и да ги приемаме за три дни – сега ще дадем три дни срок за второ четене, без участието на политическия орган, който провежда тази политика, не смятам, че е много редно.

като правила и принципи е постигнат със съгласие, толкова по-добре ще бъде прилаган той и със сигурност би имал по-голямо значение за националната ни сигурност. Аз се присъединявам към бележките, които бяха направени от правна гледна точка от колегата Емил Радев, а и госпожа Бъчварова се съгласи с тях. Искам само да кажа, че по този въпрос може би трябва да се мисли и в други аспекти. Напълно съм съгласна с изразеното становище от госпожа Бъчварова, че в България имаме най-свободния и без регулации пазар на земеделска земя. Към ограниченията, които тя изброи, тъй като и аз съм ползвала доклад, който ни беше изпратен чрез наш евродепутат, ползван при Европейската комисия – виждам, че днес, тъй като е петък, вероятно дебатът доскучава на хората, на колегите, които не са в темата – бях решила да Ви запозная с много други условия, които важат в отделни страни членки, но ще се огранича до няколко, различни от тези, които госпожа Бъчварова вече каза, като допълнение, че в другите страни наистина режимът е много регулиран. Особено в новите страни членки почти навсякъде съществуват и ограничения за размера на притежаваната земя въпрос, който никой не е повдигнал. В Унгария например е до 300 хектара, в Литва – до 500 хектара, в Полша – до 300 хектара, заедно с много други условия за притежаването им. Освен това да не забравим да допълним и основното, че извън предложението на колегите от БСП, със сигурност смятам, че следва да се допълни изискването и за земеделска дейност. Такова изискване към купувачите има може би в абсолютно всички други страни членки на Европейския съюз, дори и такива извън, доколкото съм се запознавала и чела за тези режими. В заключение по този текст мога да кажа, че принципно наистина ние го подкрепяме като философия и би било добре да се сложат режими, които са адекватни на режимите в страните – членки на Европейския съюз. Винаги съм казвала, че членството е пълноправно, ние трябва да имаме както равни задължения, така трябва да имаме и равни права. В този смисъл, ако една държава членка не нарушава режимите с определени определени регулации, това означава, че и ние, ако въведем такива режими, регулации, следва, че не сме нарушили съответни европейски норми. Уважаеми колеги, приключвам изказването си отново с желанието окончателната процедура, която би се приела за реализиране на предимство на животновъдите чрез отдаване на пасища и мери, със сигурност да се преработи съществено и да се направи

няма реплики Уважаема госпожо председател, моля за две минути почивка, като ще помоля всички колеги да останат в пленарната зала. Искам от името на Парламентарната група на Коалиция за България да поздравя всички колежки по случай утрешния празник като им пожелая да бъдат все така лъчезарни, красиви и стимул на мъжката част за постигане на това, за което сме изпратени тук. Няма как да не разреша подобна почивка.

Уважаеми колеги, от името на дамите в Парламента да благодаря за вниманието. Трогнати сме и се надяваме, че и извън женския празник ще се сещате за това, че сме жени, като ни отменяте в работата и като чуваме добри думи и по други поводи. Продължаваме с пленарното заседание. В духа на женския празник няма реплики към госпожа Танева, всички са съгласни с нейното изказване. Има ли други желаещи да се изкажат?

по първото гласуване на законопроекти за изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. На основание чл. 54 и чл. 68 от Правилника за първо гласуване по разглежданите законопроекти за следващото пленарно заседание във вторник, 11 март 2014 г., в самото начало на заседанието, което ще започне в 14,00 ч.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 18 декември 2013 г., Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите разгледа и обсъди Законопроекта за изменение На заседанието присъстваха представители от Министерството на вътрешните работи, Агенцията за бежанците, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Българския хелзински комитет, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи и Омбудсмана. Законопроектът беше представен от господин Пламен Ангелов. Законопроектът транспонира две директиви – Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определяне на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, на единния стандарт на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила. С този законопроект се транспонира още една директива, а именно Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила. Целта, поставена в директивата, е приравняването на двата статута като съдържание – статутът на бежанец и хуманитарния статут в Република България. В нея се уточняват освен чисто понятийни елементи и основанията за предоставяне на статут, основанията за отказ, отнемане на статут. Тя до голяма степен е свързана с фактическото прилагане на Женевската конвенция в държавите членки. С новата Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за условията на приемане се въвеждат по-високи всеобщи стандарти, задължителни за всички държави членки. В нея се облекчава достъпът до пазара на труда, увеличена е закрилата за всички уязвими групи лица, включително и на лица с увреждания. Тя въвежда допълнителен инструментариум допълнителни правни възможности за държавите-членки да гарантират защита на системите за предоставяне на убежище от възможни злоупотреби, както и да защитят своята национална сигурност в рамките на общите задължения на всяко едно правителство – така наречения „балансиран подход”. В проведените дебати бяха изказани мнения, че законопроектът е сложен, експертен и касае специфична материя. Председателят на комисията отбеляза факта, че при изготвянето му не е проведена сериозна консултация и обсъждане с експерти по бежанско право, институции и с Върховния комисариат за бежанците на ООН. Той представи най-съществените елементи на постъпилите становища в комисията от институции и неправителствени организации, като отбеляза, че те са противоречиви. Общото в тях е, че законопроектът е приемлив със съответните забележки по него, като са предложени корекции на определени текстове. В становището на Върховния комисариат за бежанците на ООН също се съдържат сериозни забележки, като се прави предложение за промяна на разпоредби в действащия закон и в законопроекта с цел гарантиране пълното спазване на международните стандарти и тези на Европейския съюз. становището подробно са описани съображенията и конкретните предложения. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето заяви, че ще държат за спазване правата на всички деца, както са регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето. Народни представители – членове на комисията, изразиха мнения, че материята е изключително сложна, експертна и непозната и е необходимо повече време, за да се изготви качествен закон, който да позволи по-пълното хармонизиране на българското законодателство с директивите. Председателят на комисията съобщи, че ще помоли ръководството на Народното събрание за по-дълъг срок за разглеждане на законопроекта за първо гласуване и направи предложение за създаване на работна група с експерти от всички институции с цел усъвършенстването му. Предложението за създаване на работна група беше подкрепено единодушно от членовете на комисията. След проведените разисквания и изразените мнения за усъвършенстване на законопроекта Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите единодушно, с 16 гласа предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от Министерския съвет.” Уважаема госпожо председател, това е първият доклад по отношение на законопроекта, предложен от Министерския съвет. На Вашето внимание, уважаеми госпожи и господа, представям и: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от

убежището и бежанците, внесен от Адриан Христов Асенов и група народни представители. На заседанието присъстваха господин Пламен Ангелов – заместник-министър на вътрешните работи, господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, представители на Агенцията Агенцията за бежанците, Върховния комисариат на ООН за бежанците, както и експерти от Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика и Държавната агенция за бежанците. Законопроектът беше представен от народния представител Адриан Христов Предлаганите изменения и допълнения в Закона за убежището и бежанците засягат чл. 34, 39 и 39а. Според вносителите разпоредбите на тези членове не са съобразени с настоящата реалност и създават предпоставки за социално напрежение в страната. Наличието на тези текстове в закона създава прекомерно натоварване на социалната система. Практически е невъзможно да бъде получена вярна, достатъчна и адекватна информация за членовете на бежанските семейства, тъй като се касае за многочислени семейства, предимно от арабски и африкански произход. Разпоредбите създават заплаха за националната сигурност и демографския баланс на страната и поради тази причина се предлага да се отменят чл. 34, чл. и да се допълни чл. 39, ал. 1, като се ограничи възможността за събиране на семействата, предвидена в действащия закон. В проведените дебати бяха представени най-съществените елементи на постъпилите становища в комисията от институции и неправителствени организации, като се отбеляза, че в тях са изразени мнения, че законопроектът не е приемлив в този му вид. Страната ни, като членка на Европейския съюз, е задължена да се съобразява с европейското законодателство и е ангажирана с други международни актове, по които България е страна.

конкретни стандарти и механизми за събиране на семейства. Те са разписани в актове на Европейския съюз, приети по надлежния ред, и България не може да не изпълни своите задължения. Господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, отбеляза, че България се е присъединила отдавна към Конвенцията за правата на детето и по смисъла й има задължение да осигурява на всяко дете подходяща среда. Основният ангажимент е детето да живее в семейна среда и когато по една или друга причина то е разделено от единия от родителите си, и това не вреди на неговите интереси, да се осигури възможност да живее с двамата си родители. Действащото законодателство в тази област – Законът за закрила на детето, правилника и нормативните актове по неговото прилагане е построено върху този водещ принцип и неговото съблюдаване. По същия начин, следвайки ангажиментите на България в Европейския съюз и с оглед други международни актове, по които България е страна, които имат предимство пред националното законодателство, страната ни е задължена и в случаите на деца на бежанци да осигурява семейна среда и възможност детето да поддържа контакти със своите родители. Народните представители – членове на комисията, заявиха, че са запознати с постъпилите в комисията становища по законопроекта и подкрепят транспонирането в българското законодателство на европейските директиви с предложения от Министерски съвет законопроект, който предстои да бъде обсъден в Народното събрание. Изразени бяха мнения в подкрепа на представените на заседанието становища по законопроекта от заместник-министрите на вътрешните работи и труда и социалната политика. След проведените разисквания и изразените мнения по законопроекта Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите с 1 глас „за” и 14 гласа „против” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците,

Следващият доклад, който ще бъде представен на пленарната зала, е докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Заповядайте, господин Мерджанов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, ще Ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията

2014 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 302-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 ноември 2013 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: Дора Сгуровска – началник на сектор в дирекция „Международно сътрудничество”, Николай Нанков – директор на дирекция „Правна”, Нина Чимова – държавен експерт в същата дирекция, и Росица Вълчева – главен юрисконсулт в дирекция „Миграция”; от Държавната агенция за бежанците: Таня Цанева – директор на дирекция „Административноправно обслужване и човешки ресурси”, и Калина Попянева – старши юрисконсулт от Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците – Петя Караянева. Законопроектът, представен от Дора Сгуровска, транспонира изискванията на Директива 2011/95/ЕС, с която се цели установяването на стандарти за определяне на граждани на трети държави или на лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила. С промените в закона се уеднаквят правилата относно предоставяне на международна закрила в съответствие с общата политика в областта на убежището, включваща Обща европейска система за убежище. Въвежда се понятието „международна закрила”, което включва статут на бежанец и хуманитарен статут. Прецизират се основанията за предоставяне на международна закрила, както и за отказ, прекратяване и отнемане на различните видове закрила. Въвеждат се като изключващи клаузи основанието „заплаха за националната сигурност” и „заплаха за обществото”. Законопроектът транспонира и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила. Цел на директивата е да уреди условия на приемане, които гарантират достоен стандарт на живот и са съпоставими в целия Европейски съюз, независимо от мястото на подаване на молбата за международна закрила. По-специално, с директивата се въвеждат по-ясни понятия и по-опростени правила, а на държавите членки се предоставя по-голяма гъвкавост при тяхното интегриране в националните правни системи. Регламентирани са високи стандарти на отношение към лицата в съответствие с основните права. Това важи особено по отношение на задържането. Строги ограничения на правото на свободно движение се прилагат единствено когато те са необходими и пропорционални и са придружени от необходимите правни гаранции. Задържането не е уредено като мярка за неотклонение, а като възможност за определяне на местопребиваването и временното настаняване на кандидат за международна закрила в център от затворен тип при наличието на предвидените в закона условия. В съответствие с директивата на лицата, търсещи международна закрила, се осигурява ефективен достъп до правосъдие, включително възможност да обжалват наложените мерки. Специално внимание е отделено на правата на лицата от уязвими групи. подкрепа на законопроекта се изказа госпожа Петя Караянева от Върховния комисариат на ООН за бежанци, която отбеляза, че мотивите му са основателни предвид конкретната обстановка. Все пак тя заяви, че има какво още да се желае за гарантиране на достойни условия за прием. След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за” , 6 гласа „въздържал се” и без гласове „против” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 302-01-42,

ТОТЕВА:Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Ще Ви представя „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, №

Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 302-01-42, от 19 2013 г, внесен от Министерски съвет. На заседанието присъстваха: господин Йордан Грамов – заместник-министър на вътрешните работи; господин Николай Нанков – началник на отдел „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерството на вътрешните работи, госпожа Дора Сгуровска – началник на отдел в дирекция „Международно сътрудничество” в Министерството на вътрешните работи, и госпожа Калина Попянева – главен юрисконсулт в Държавната агенция за бежанците. Мотивите на законопроекта бяха представени от господин Йордан Грамов – заместник-министър на вътрешните работи. В хода на обсъждането на законопроекта бяха направени някои бележки от председателя на Комисията по правни въпроси господин Четин Казак, които следва да се имат предвид при разглеждането на законопроекта за второ гласуване: - С § 6 се предлага изменение на чл. 6 от Закона за убежището и бежанците, според което преценката на висшия интерес на детето се извършва при съобразяване с разпоредбите на Закона за закрила на детето. Същевременно в т. 18 от Преамбюла на Директива 2011/95/ЕС се дават насоки за критериите при определяне на висшия интерес на детето: „При определяне на висшия интерес на детето държавите членки следва да обръщат особено внимание на принципа за целостта на семейството, благоденствието и социалното развитие на непълнолетното лице, на съображения, свързани със сигурността и безопасността, както и на мнението на непълнолетното лице, в зависимост от неговата възраст или степен на зрялост”. Доколкото с предложението за изменение на чл. 6а се препраща към Закона за закрила на детето, следва да се съобрази, че в § 1, т. 5 той дефинира друго понятие – „най-добър интерес на детето”. В тази връзка, е желателно да се дефинира по-точно понятието в § 67 от законопроекта. С редица предложения за изменение на Закона за убежището и бежанците се предлага отпадане на понятието „политическо убеждение” (§ 4 от законопроекта, § 8 от законопроекта

1, б. А), т. 2 от Конвенцията на ООН за статута на бежанците термин political opinion, както и установяването на правото на мнение и правото на убеждение като две самостоятелни права (чл. 38 и чл. 39, ал. 1 от Конституцията на Република България, съответно в чл. 9 и чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и в чл. 10 и чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз), следва да се прецени дали отпадането на израза „политическо убеждение” е в съответствие с вложения в съответните актове смисъл (особено предвид наличието на изричната разпоредба на чл. 10, т. 1, б. „д” от Директива 2011/95/ЕС,

убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи”. Може би трябва да се даде легално определение на понятието „политическо мнение”, както е направено и в Директивата. Останалите бележки са редакционни и ще бъдат предоставени на вносителите. От името на вносителите господин Нанков отбеляза, че бележките са коректни и ще бъдат съобразени. След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците № 302-01-42 от 19 ноември 2013 г., внесен от Министерския съвет.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 302-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 ноември 2013 г. Настоящият законопроект има за цел националното законодателство да бъде уеднаквено с актуалните изисквания на международните правила по отношение на политиката в областта на убежището с оглед постигане на пълно съответствие с европейските норми. Законопроектът въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, на единния стандарт на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила. В допълнение се прецизират някои от действащите в момента разпоредби с оглед гарантирането на пълно съответствие с правото на Европейския съюз. Директива 2011/95/ЕС отменя Директива 2004/83/ЕО на Съвета за минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети държави или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила. се цели уеднаквяване на правилата за предоставяне на международна закрила в съответствие с общата политика в областта на убежището, включваща Обща европейска система за убежище. В тази връзка се въвежда понятието „международна закрила”, което включва статут на бежанец и хуманитарен статут; прецизират се основанията за предоставяне на международна закрила; някои понятия – субекти на преследване, действия на преследване; основанията за отказ, прекратяване и отнемане на различните видове закрила и за прекратяване на производството за предоставяне на закрила; като изключващи клаузи се въвеждат основанието „заплаха за националната сигурност” и „заплаха за обществото”. Законопроектът транспонира и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила. Тази директива урежда условия на приемане, които гарантират достоен стандарт на живот и са съпоставими в целия Европейски съюз независимо от мястото на подаване на молбата за международна закрила. Тя гарантира правата на лицата, търсещи закрила, и предоставя необходимите компенсиращи мерки за приемащата държава членка, които да обезпечат опазването на обществения ред, сигурността и здравето на населението. Крайният срок за нейното транспониране е 20 юли 2015 г., но България предприема мерки за въвеждането й преди него по обективни причини, свързани с миграционния натиск, на който е подложена страната понастоящем. В съответствие с горепосочената директива, на лицата, търсещи международна закрила, се осигурява ефективен достъп до правосъдие. Специално внимание е отделено на правата на лицата от уязвими групи. С Преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения в други закони, уреждащи отделни аспекти на закрилата на бежанци – Закона за чужденците в Република България и Закона за българските лични документи. В заключение, транспонирането на Директива 2013/33/ЕС e важна стъпка към привеждането на българско законодателство в съответствие с най-високите стандарти на Общата европейска система за убежището. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (със 17 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 302-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 ноември 2013 г.” Благодаря Ви. разгледали за първо гласуване двата предложени законопроекта. Сега откривам дебата. Има ли желаещи народни представители да се изкажат по законопроекта?

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците” – това, което ние предлагаме, е: заличава се чл. 34, а в чл. 39 след думите „да останат” се допълват думите „за определен срок” и целият текст добива следния вид: „Да останат за определения срок на територията на Република България”. Мотивите, които ни водят към тези промени, са, че България е най-бедната страна в Европейския съюз. Наличието на такъв текст в Закона за убежището и бежанците създава прекомерно натоварване на социалната ни система. Също така фактът, че повечето от така наречените „бежанци” са предимно от арабски, от африкански произход, практически е невъзможно да бъде получена вярна и достъпна, достатъчно адекватна информация за членовете на семействата им. Голяма част от тях идват без документи. Реално погледнато в момента могат само да декларират кои са. Впоследствие се оказва, че те са и други личности. Това дава много причини ние да се съмняваме в достоверността на документите. Могат да посочат всеки за свой роднина. Този начин е по-лесният начин да получи убежище. Това, което ние искаме в чл. 39, е с новия текст да се дописва и по този начин те да не остават за постоянно, а само за определения срок. Това е за представянето.

Уважаема госпожо председател,

И в Правната комисия, и в другата – по европейските въпроси. Защо не е разпределен, както тук се подсказва и се прави възражение, е друг въпрос. Може би вината за това е на господин председателя на

съществуващият, действащият закон си беше врата в полето. Това понятие българският народ използва тогава, когато някой иска да мине и има безпределни възможности. Да, така беше и бяха разписани текстовете на закона по абсолютно благоприятния начин, свръхблагоприятния начин за тези, които идват в България. Този закон е от няколко години. Този закон явно не е имал предвид тази лавина от бежанци – пришълци, която ни се стовари в последните няколко месеца, но, видите ли, има някои – чиновници ли да ги нарека, политици ли, които считали, че и това им е недостатъчно, че трябва да бъдем с още по-верноподаническа и да направим изменение в сега съществуващия Закон за убежището и бежанците, в още по-благоприятна за бежанците насока.

се стига до (опитвам се да цитирам, дали ще бъда точен) най-високите стандарти в европейското законодателство по темата. Значи има в европейското законодателство и закони, които не са на толкова изключително високо ниво. Трябваше с този законопроект и по тази материя да достигнем най-високите стандарти на европейското законодателство? Защото в европейското законодателство има закони, които не са

според европейските стандарти, и онова, което се иска от тези страни. И е нормално, защото в тези страни има защитни сили, има чувство за самосъхранение, докато при нас ние като че ли не сме подложени на този натиск и нямаме тези проблеми, но трябва да работим неуморно, да се трудим – четири комисии, днес видяхме, дават едни становища, едни фалшиви организации там бяха прочетени, че в една от комисиите са присъствали, за да достигаме до тези най-високи стандарти. За какво?

Защото той е актуален. Както винаги, когато „Атака” внесе нещо, считайте, че то е актуално и може би и за в бъдеще ще е актуално. И то ще се случи. Дотук какво наблюдаваме? Тук, в последните няколко месеца, е тази първа вълна. Дойдоха някои от семействата, а в Европа нашите партньори това вече са го преживели – идват първите, те влизат тук, слагат крак на вратата,

Тези текстове, които ние третираме, са няколкото текста в тази насока и в този смисъл. И ние от „Атака” имаме мъдростта, имаме очакването и отправяме към обществото предупреждението и с този законопроект – да го предпазим. От кой? От следващите талази, които ще нахлуят. В момента се уреждат статутите на бежанци, на тези няколко хиляди са, дванадесет ли последно излязоха. Успокои ме вътрешният министър, че на месец те вече били само по 200-250 души, влизащи, нахлуващи. Уреждат се техните документи, които, като ги получат, какво? – Започват да водят жени, деца, близки, роднини. Един кръг, който нашият закон недобре и неточно дори дори очертава, защото не се касае много често за една жена, а до жените, тъй като това са граждани от арабски произход с мюсюлманско вероизповедание, както е известно, до децата, които не могат да бъдат установени от кой брак са, от коя жена. Естествено, нормално, логично, че става така,

Кой знае имаме ли дипломатически отношения? Имаме ли в тези държави някаква стъпка, с която да осъществим това? Би трябвало според този текст да открием там някакви представителства. Не знам какви, един Господ знае какви, но това съществува като задължение. Това е декларирано, това е задължение! „Чужденец, ползващ се от временна закрила, има право да се събере със своя законен съпруг и с техните ненавършили пълнолетие и невстъпили в брак деца, ако и те заявят желание за това.” Тук обръщаме, забележете, българското понятие за семейство, което е общо взето: ненавършилите пълнолетие деца до 18 години, по един определен начин: невстъпилите, казва, в брак. Това е ново понятие, което внасяме в българското законодателство, с което коригираме традиционни норми, които са съществували в страната във връзка със семейното ни право и законодателство. Виждате докъде се стига. Друг един текст

или докато дойдат марсианци?! Значи, правим законодателство винаги с поглед за известно бъдеще, за срок, визираме винаги едни години, ако щете, едни месеци. В случая има текст, който казва: без срок. В тази връзка ние слагаме едно скромно: с определен срок. Това може да бъде определено после от някакви регулаторни държавни органи, но да има такъв срок. Тези хора не могат да останат за неопределено време. Има няколко алинеи в чл. 34, които са абсурдни. Всичките мога да Ви ги прочета и по всичките да Ви направя забележки, които съм сигурен, че ще бъдат възприети от Вас като от мислещи хора, като съвсем нормални. „Когато чужденец не може да представи официални документи, доказващи брака или родството, те се установяват с подписана от него декларация или, казва, по друг начин.” Тук давате ли си сметка каква врата е отворена? Хора, на които не може да се установи самоличността, които крият самоличността да поемат задължение, представяйки писмена декларация. Представете си каква може да бъде нейната доказателствена сила, отговорността пред закона и какво може да бъде декларирано по този начин?! С една такава декларация може например да бъде деклариран цял един сирийски град, че са роднини. Там родовете са големи, бих казал, дори много големи. С тази декларация може да се декларира абсолютно всичко и на базата на нея да се черпят права. „Държавната агенция за бежанците улеснява събирането на разделени семейства, като съдейства на чужденците за издаване на пълни документи и за допускането им на територията на страната.” аз мисля, че в скоро време Държавната агенция за бежанците дори няма да може да приема бежанци. Това няма да бъде дори поносимата й възможна роля, която да изпълнява, защото тя ще трябва да се занимава със задължението по този текст. Или: „Когато местонахождението на членовете на семейството е неизвестно, Държавната агенция за бежанците в сътрудничество с Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците, Българския червен кръст и други организации предприема действия за издирването им.” Не знам, ние българско ЦРУ ли трябва да организираме, или МОСАД, или КГБ, или служба? Разузнавателна ли ще бъде, обследваща ли, не знам?! Това са абсурдни текстове, които съществуват в настоящия закон. Ето защо ние предлагаме тяхното премахване в настоящия момент като абсурдни и затова сме внесли нашето предложение. Вместо да се направи това, тук се внася, както виждаме и както споменах преди, един законопроект, който да направи всичко това, защото този им е малко, още по-либерално. За кого? Не и за българите. Не за нас, българските граждани, а за чужденците, така че аз Ви призовавам да възприемете нашия законопроект, да гласувате за него и да и да отхвърлите този, внесен от Министерския съвет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Колеги, има ли реплики към изказването на господин Шопов? Няма. Желаете ли изказване, господин Кърджалиев? Заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, аз ще си позволя диференциран поглед върху двата законопроекта. Понеже нямам никаква потребност да водя полемика с предния оратор, ще подчертая дебело още в началото, че моят поглед е непредубеден и той се базира, имайки предвид сложността на тази материя, изцяло на европейските директиви и ангажиментите на Република България според тези директиви. Първо, по законопроекта, предложен от Министерския съвет. Той има много просрочена във времето съдба. Още ноември месец е внесен този законопроект и, бих казал, освен във времето съдба, и по странен начин се е развил този законопроект, докато дойде дотук, до пленарната зала. На първо място, от една страна, отчитаме сериозния бежански натиск през последните месеци към България, и то в корелация с един непропорционален и асиметричен капацитет на българското правителство и българските власти да го посрещнат. На второ място, трябва да отчетем един много сериозен момент, а именно двете директиви, които трябва да бъдат транспонирани, имайки предвид, че България е пълноправен член на Европейския съюз Директива 95/2011 и Директива 33/2013. Обръщам внимание върху един факт: едната директива е с препоръчителен срок – до края на 2013 г. да бъде транспонирана в българското законодателство. На трето място е ясно изразена и отчетливо идентифицирана необходимостта от страна на Държавната агенция за бежанците и Министерството на вътрешните работи за законодателен отговор на предизвикателствата, на които бяхме подложени през последните месеци. На следващо място, трябва да изтъкнем и странни моменти в процедурата по приемане на този законопроект. Оказва се, че

Поради тези причини още същия ден, когато законопроектът излиза на сайта на Министерския съвет, има остра реакция от правозащитни организации.

изтъкват предимствата на законопроекта. Най-ясно и отчетливо обаче се забелязват дефинираните от Върховния забележки и съображения. Почти всички институции, без изключение, казват, че законопроектът е приемлив, но са необходими няколко корекции. Тук включвам и Министерството на правосъдието, и Държавната агенция за закрила на детето, и Омбудсмана, и Държавната агенция за бежанците, и още няколко институции. Върховният комисариат на ООН за бежанците е институцията с референтни становища по едно толкова специфично и експертно право, каквото е бежанското право. Те имат няколко забележки, които са от съдържателен характер, споделяни и от доста други институции – тук включвам и правозащитните, и те касаят няколко теми. Тези теми доведоха до дългата съдба на този законопроект и Комисията по правата на човека взе решение по отношение на тях. Само ще ги маркирам. Притеснителни са няколко обстоятелства в предложения законопроект от МВР. На първо място, режимът, който се предприема по отношение на задържането в центровете от затворен тип. На второ място, на Държавната агенция за бежанците се вменяват едва ли не полицейски и охранителни функции, което е неприемливо от страна на тези институции. На трето място, отчетени са проблеми по отношение на прецизирането на основанията за задържане извън законните. Има спорна уредба за задържане на основание на, забележете, заповед на председателя на Държавната агенция за бежанците. Спорна е постановката за задържане на малолетни и непълнолетни лица, а също мярката „парична гаранция”, която се въвежда чрез законопроекта. Въвеждането на нов вид документ за кандидатстване за международна закрила е също спорен и не за всички приемлив текст. На последно място, процедурата за достъп до пазара на труда, а именно намалява се отлагателният срок за търсещите закрила. Поради споменатите на няколко пъти директиви, едната от които е с фиксирани срокове

народни представители да подкрепят законопроекта на Министерския съвет. В Комисията по правата на човека след много дълъг дебат инициирахме работна група, която вече се събира може би пет пъти. Работната група е от експерти, без участието на народни представители – експерти от самата комисия, от МВР, от Държавната агенция за бежанците, от Държавната агенция за закрила на детето, дирекция „Законодателна дейност” към Народното събрание, също така и от Върховния комисариат на ООН за бежанците, Върховна касационна прокуратура, Върховен административен съд и така нататък, и така нататък. Днес е последното заседание на тази работна група. Целта на работната група беше

Имам уверението на експертите от Комисията по правата на човека, че са намерени допирни точки. В момента текстът е почти в окончателен вид – прецизиран, с изключение на Няколко думи по отношение на втория законопроект – на господин Адриан Асенов. Асенов. Не смятам, както предварително дебело подчертах, да влагам каквито и да е предубеждения и каквото и да е лично отношение. Базирайки се изцяло на обективната действителност, първо, и второ, на нормативните документи, по които Република тези нормативни документи са директивите на Европейския съюз, трябва да кажа само няколко неща. Предложенията са насочени към отмяна на правната възможност за събиране на семейства, на чужденец с предоставен статут на чужденец, временна закрила или хуманитарен статут. Това противоречи на две директиви,

В случай че предложеният законопроект, уважаеми колеги, бъде одобрен, ще е налице неизпълнение от страна на България на законодателството на съюза и опасност Европейската комисия да започне процедура за нарушение срещу Република България. Много са актовете, които с оглед на проточеното време, няма да Ви ги цитирам, ни забраняват такова такова своеволно действие – въпреки личното ми мнение, че може би в тази посока трябва да се мисли, но без да заобикаляме тези нормативни документи на Европейския съюз. От друга страна, беше впечатляващо експертното мнение на представителите на Министерството на труда и социалната политика по отношение на този законопроект, а именно според законодателния мир в България специално внимание се обръща на правото на всяко дете да живее заедно с родителите си, да бъде обект на закрила от страна на неговото семейство, да не бъде разделяно от родителите си. Конвенцията за правата на детето задължава държавите – страни по нея, да гарантират правото на всяко дете да живее със своите родители, ако това не му вреди. му вреди. Заедно със своите родители то също има право на мнение и участие във вземането на решение по отношение на

в унисон с тези правила и този нормативен ред. Само от тази гледна точка, не заради това че предложеният законопроект е от страна на представители на Партия „Атака”, аз призовавам този законопроект да не бъде приет. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Кърджалиев. Колеги, има ли желаещи за реплики към изказването на господин Кърджалиев. Заповядайте за реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Кърджалиев, аз не мога да Ви повярвам, че Вие сте непредубеден по отношение на нашия законопроект.

34, ал. 5 в настоящия закон се казва, че когато чужденецът не може да представи официални документи, доказващи брака или родството, те се установяват с подписана от него декларация или по друг начин. Смятате ли, че това е добра формулировка, при положение че огромният процент от така наречените бежанци нямат документи? Значителен процент от тях декларират неверни данни. Възможно ли е само въз основа на една декларация, да бъде основание всички хора, които декларират родственост с получилия вече някакъв статут, съответно да има основание и те да получат статут? Също така бих искал да Ви задам още един конкретен въпрос във връзка с чл. 39а, където в ал. 2 се казва, че председателят на Държавната агенция за бежанците може да разреши събиране на чужденец, ползващ се от временна закрила, с други близки роднини, живели заедно като част от домакинството по време на събитията и които са били зависими от чужденеца в държавата по произход. Това са много общи формулировки и наистина, както господин Шопов спомена в неговото изказване, това означава, че практически цели населени места биха могли да кандидатстват за статут, при положение че един от техните представители – хората, живеещи там, е получил някакъв статут. Аз мисля, че тези формулировки са много общи и просто няма как да бъдат запазени в този вид.

След това ще можете детайлно, при обсъждането за второ четене, да коментирате и да задавате въпроси по всеки текст. По никакъв начин не искам да ограничавам участието Ви в дебата, но просто Ви обръщам внимание. Заповядайте, господин Кърджалиев, да отговорите на господин Ради Стоянов.

по съвсем добронамерен начин ще се опитам да отговоря. Не съм длъжен да го направя обаче. Според мен, темата е високо експертна – е високо експертна – говоря като цяло. Поради тази причина беше създадена тази работна група. Уверявам Ви, тази работна група заседава пет пъти много сериозна полемика, много сериозен дебат, за да уточнят възможно най адаптируемите текстове за Република България като нормотворчество. По отношение доказването на идентичността първият въпрос, който задавате, отговорът не може да е друг освен този: правата вървят заедно със задълженията на Република България, когато говорим за пълноправно членство в С оглед на подписаните директиви възможно е това да е в ущърб и Вашите основания да имате аргументи в подкрепата им, но ние трябва да спазваме това законодателство. Ние нямаме избор, освен ако тук не прозира Вашата кардинална теза, че България не е необходимо да е пълноправен член на Европейския съюз. По отношение на втория Ви въпрос – не веднъж съм казвал от тази трибуна: това е въпрос на светоусещане. Моето е такова, Вашето е по-различно. Разликата може би е тук, че аз уважавам този Ваш мироглед, а Вие не правите достатъчно, за да покажете съответна толерантност към други, към чужди мнения, към различни мнения. Ксенофобията, според мен, е нерационално чувство. Неприязънта, която аз съзирам във Вашите реплики и на всички оратори от партия „Атака”, е неприемлива за мен. Просто приемете този факт – хората имат различен мироглед. Благодаря. Благодаря Ви, господин Кърджалиев. Господин Александров – за изказване.

ми ще протече по следния начин, тъй като вече ни обявиха, че сме били ксенофоби и постоянно сме се изказвали ксенофобски. Според Виенската конвенция за защита на правата на бежанците статутът на бежанец се дава в първата сигурна страна, където той пристигне. Поправете ме, ако греша, но надали от Сирия първата сигурна страна, в която пристига бежанецът, е България. Аз съм завършил география и все още не мога да си представя как Сирия граничи с България, но явно по някакъв начин Вие си го представяте. За мен този статут трябва да бъде даден в държавата Турция. След като се даде в Турция, смятате ли, че е напълно нормално даден бежанец да бъде ескортиран до българската граница и да бъде предоставен на България, за на България, за предоставяне на статут? Имайте предвид, че тук вече говорим за нещо друго. Ако това се прави умишлено, представлява удар по една национална икономика само по себе си. Тъй като, идвайки тук със статут на бежанец и идвайки цяло семейство, да речем примерно от десет души, със статут на бежанец, те удрят по икономиката на България. Такъв проблем имаше в Гърция. Гърция 2009 г. сезира Европейската комисия именно за това, че Турция умишлено извозва чужди граждани, които искат да получат статут на бежанец, до гръцката граница, където ги оставя и те попадат в техни лагери, за да получат статут на бежанец и следователно да попаднат на издръжка на гръцката икономика. Защо това не се прави в Турция? Защо е необходимо ние в момента да разширяваме периметъра на нашето законодателство, за да приемаме повече бежанци, вместо да направим такъв периметър на нашето законодателство, че да защитим собствената си държава? Защо е необходимо нашата икономика да плаща за бежанци, които ни се извозват на границата? А защо не е необходимо ние да увеличаваме доходите на нашето население? Това са ред такива въпроси и не смятам, че е ксенофобско изказване. Да, когато даден човек дойде в България и поиска статут и му бъде поискан документ, следователно дали има брак, той трябва да представи такъв. Какво значи декларация? декларация? Давам прост пример: случаят, който беше с наръганото момиче преди няколко месеца. Оказа се, че въпросната личност, която е наръгала момичето, даже не е с правилните имена, защото умишлено е бил подвел българската държава и е казал други имена. Аз не знам срещу него да има осъдително производство и той в момента да е в затвора за невярно предоставена информация. Какво ни гарантира на нас, че националната ни сигурност няма да бъде заплашена именно от такива хора? По какъв начин Вие ще дадете гаранция примерно, че утре няма да дойде някой, който да декларира, че има действително в едно село тридесет души, които са му роднини до четвърто коляно и следователно по ударите на нашия закон ние трябва да му предоставим статут на бежанец на базата на представяне на невярна информация? Или ние ще командироваме разследващи органи в други държави, за да могат те като следователи да издирват документация дали даден човек има брак или аджеба няма брак? Това са ред такива въпроси. Действително за нас от „Атака” е много по-добре и това е правилната позиция, ние да защитим първото, което е: националната сигурност и суверенитет на държавата. На второ място, да защитим родната си икономика, защото постоянно чуваме отляво и отдясно, от едно или друго правителство, че нямаме пари за увеличаване на доходите, но явно имаме пари за издръжка на бежанци. А бежанците генерират ли ни доходи? Генерират ръст на икономиката?! Или от Евросъюза ни дават допълнително пари с някаква лихва отгоре, затова че ние гледаме бежанци? Не! Генерират престъпност. Ако сте забелязали хората в населените места, където има бежански лагери, протестират именно срещу това – протестират срещу това, че на тях им се вменяват едни хора, които на всичко отгоре трябва да издържат с данъците си, но извършват и редица престъпления. Да дребни кражби, но те са изключително дразнещи, защото излизат от джоба на всеки беден българин. Именно това трябва да решим сега. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. Колеги, има ли желаещи за реплики към изказването на народния представител? Няма. Има ли други изказвания по разглежданите законопроекти? Заповядайте, господин Стоянов, имате една минута и половина за изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В този дебат не чух нито един аргумент по принцип против това, което ние предлагаме в нашия законопроект. Чух едни общи фрази и едни обвинения в ксенофобия нито, нито един логичен аргумент. Опитах се заедно с моите колеги да представим нашите аргументи, нашата гледна точка. Смело мога да заявя, че не виждам нищо ксенофобско в това, което ние предлагаме. Просто искаме да има повече яснота и когато един човек иска да се събере със своите роднини, това да стане на базата на някакви ясни правила. Ще помоля колегите, тъй като съм убеден, че ще има много колеги, които ще гласуват „против” нашия законопроект, нека да обосноват с аргументи своята позиция, защото до момента такива аргументи не чух. Наистина в момента в това състояние, в което е Законът за убежищата и бежанците, има една огромна врата, която позволява огромни групи от нелегални емигранти да влязат на базата на фалшива информация, която те предоставят. Всички знаем, че 80% от нелегалните имигранти влизат без документи за самоличност. По данни на МВР значителна част от тях декларират данни с невярно съдържание. част от тях са платили големи суми на каналджиите, за да влязат в Европейския съюз и са готови на много неща, включително и да излъжат, за да получат този статут. Смятам, че

Благодаря, господин Стоянов. Колеги, има ли реплики на това изказване? Няма реплики. Има ли други желаещи да се изкажат по двата законопроекта? Няма други желаещи. Закривам дебата по първо гласуване на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за убежищата и бежанците. На основание чл. 54, и чл. 68 от Правилника насрочвам гласуването по тях за следващото пленарно заседание

Министерският съвет. Внесен е в Народното събрание на 25 ноември 2013 г. Има постъпили две становища. Първо има думата господин Петър Кънев – заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, тъй като това е водещата комисия.

заседание, проведено на 12 декември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за фискален съвет. На заседанието присъстваха Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Мария Маринова – старши експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика“, и Методи Методиев – старши експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика“. От името на вносителите законопроектът беше представен от заместник-министър Людмила Елкова. С проекта на Закон за Фискален съвет се транспонира част от разпоредбите на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки. С директивата се въвеждат определени изисквания за националните бюджетни прогнози, средносрочните бюджетни рамки и националните числови фискални правила. За тази цел директивата предвижда, че трябва да има ефективно и навременно наблюдение, извършвано от независими институции, които разполагат

за засилване на бюджетната дисциплина, който надгражда и допълнително подсилва правилата за засилено икономическо управление в ЕС, приети през 2011 г. Според разпоредбите на договора спазването на залегналите в него фискални правила трябва да бъде съблюдавано от независими национални институции. Във връзка с това създаването на независим фискален орган е ангажимент, произтичащ за Република България от спазването на законодателството на Европейския съюз в областта на бюджетното управление. Прегледът на съществуващите независими фискални институции в Европейския съюз, изготвен от Министерството на финансите, показва, че към момента по-голямата част от държавите членки вече имат функциониращи подобни институции със сериозна репутация. С предложения проект на Закон за Фискален съвет се създават условия за независимо наблюдение и анализ на бюджетната политика на страната и се създават предпоставки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност. В законопроекта са дефинирани основните цели на новия независим орган, а именно: независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси и повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии, както и повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната. Дефинирани са основните принципи, въз основа на които Фискалният съвет ще осъществява дейността си: независимост и публичност, обективност и прозрачност, както и равнопоставеност на неговите членове. Основна функция на Съвета ще бъде наблюдаването на спазването на числовите фискални правила, заложени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за сектор „Държавно управление“ и Консолидираната фискална програма. Съветът ще изготвя становища относно пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите, основаната на тях средносрочна бюджетна прогноза и законопроекта за държавния бюджет, включително по законопроекти за неговото изменение и допълнение и по законопроектите за бюджета на

Предвижда се Фискалният съвет да се състои от петима членове, в това число председател, които ще бъдат избирани от Народното събрание за срок 6 години. Заложени са изисквания това да са лица с високи нравствени качества, да имат висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и не по-малко от 10 години професионален опит в областта на макроикономическия анализ и/или управлението на публичните финанси. Създаването и функционирането на Фискалния съвет ще окаже въздействие върху държавния бюджет, тъй като се предвижда организационно-техническото обслужване на Съвета да се осъществява от технически сътрудник в администрацията на Народното събрание, а необходимите средства за функционирането му да се осигурят от бюджета на Парламента. Бяха зададени въпроси от народните представители, на които представителите на вносителя отговориха изчерпателно. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” 10 народни представители, „против” и „въздържали се” няма. Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси

Благодаря Ви, многоуважаеми господин Кънев. Многоуважаема госпожо Караджова, заповядайте да представите доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Ще се позова на председателя господин Миков

относно Проект на Закон за Фискален съвет, № 302-01-43, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г. На заседанието, проведено на 4 декември 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Проект на Закон за Фискален съвет, В заседанието взеха участие Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Маринела Петрова – директор на дирекция, Методи Методиев – старши експерт, Соня Димитрова –главен експерт, и Велин Пеев – младши експерт в Министерството на финансите. Проектът на закон е разработен в съответствие с Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки, чийто разпоредби следва да бъдат въведени в националното законодателство на държавите членки в срок до 31 декември 2013 г. С директивата се въвеждат определени изисквания за националните бюджетни прогнози, средносрочните бюджетни рамки и националните числови фискални правила. За спазването на последните директивата предвижда, че трябва да има ефективно и навременно наблюдение, извършвано от независими институции, които разполагат с функционална автономност по отношение на фискалните органи на държавите членки. Законопроектът е и в изпълнените на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз, който постановява, че спазването на залегналите в него фискални правила трябва да бъде съблюдавано от независими национални институции. Самият Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз беше подписан от 25 държави – членки на Европейския съюз, в това число и България, през месец март 2012 г. и бе ратифициран от Народното събрание на 28 ноември 2013 г. Проектът на Закон за фискален съвет е и в контекста на препоръката на Съвета на Европейския съюз от 9 юли 2013 г. относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012-2016 г., в която към България е отправена препоръка през периода 2013-2014 г. „да създаде независим орган, който да наблюдава бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.” Прегледът на съществуващите независими фискални институции, направен от Международния валутен фонд, показва, че към края на месец януари 2013 г. съществуват 29 фискални съвета в страните – членки на Международния валутен фонд. Повечето от тях са в Европейския съюз, като много от съветите са създадени през последните години. С настоящия Проект на Закон за фискален съвет се създава независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление. По този начин се транспонират разпоредбите на Директива 2011/85/ЕС, както и се изпълняват изискванията на Договора за стабилност, координация и управление на Европейския съюз по отношение на независимите фискални институции. Останалите разпоредби на директивата, както и разпоредбите на Дял III „Фискален пакт” от договора бяха транспонирани с приетия през месец януари 2013 г. Закон за публичните финанси. С предложения Проект на Закон за фискален съвет се създават условия за независимо наблюдение и анализ на бюджетната политика на страната и за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност, което пряко е свързано с целите на Европейския семестър в Европейския съюз. Основна функция на Съвета ще бъде наблюдаването на спазването на числовите фискални правила, заложени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за сектор „Държавно управление”, и консолидираната фискална програма. Съветът ще изготвя становища и препоръки относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите, основаната на тях средносрочна бюджетна прогноза, по законопроекта на държавния бюджет, по законопроектите за неговото изменение и допълнение и по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В допълнение на това, съветът ще изготвя и мотивирано становище по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджетите на държавното обществено осигуряване и останалите социално-осигурителни фондове, администрирани от Националния осигурителен институт, и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Предвижда се Фискалният съвет да се състои от петима членове, в това число председател, които ще бъдат избирани от Народното събрание за срок шест години. Законопроектът предоставя също така възможност за членове на Съвета да бъдат избирани и лица с чуждо гражданство. Подобна практика се наблюдава в съответното законодателство на редица държави членки, създали независими фискални институции, и допринася за повишаване на независимостта и международното признание на работата на институцията. В заключение следва да се отбележи, че с предложения Закон за фискален съвет се постига пълно съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз по отношение на независимото наблюдение и анализ на бюджетната политика. Това е важно условие за постигане и поддържане на дългосрочна устойчивост на основните фискални параметри и за създаването на прогнозируема инвестиционна и стопанска среда. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 13 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на Закон за Фискален съвет, №

Няма. Закривам дебата и насрочвам първо гласуване по разглеждания законопроект на 11 март, вторник, в началото на пленарното заседание, което ще започне в 14,00 ч. Часът е почти два без десет и мисля, че за предпразничен ден, какъвто е днешният, това е достатъчно като работа на Народното събрание, така че ще кажа на всички: успешен и хубав уикенд, на жените – весел празник, добро настроение, самочувствие, красота на празника!